Prelazimo na 17. točku dnevnog reda. - Konačni prijedlog zakona o nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 795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

Dopustite da vas podsjetim kako su sredstva za poboljšanje studentskog standarda predviđena državnim proračunom u prošloj godini iznosila 45 milijuna kuna što je svakako nedostatno s obzirom na izražene i stalno sve veće stvarne potrebe u svim segmentima studentskog standarda posebno imamo li u vidu dosege bolonjske reforme o kojoj zadnjih dana dosta govorimo i u ovom Visokom domu. Podsjećam vas također kako su osim potreba iz studentskog standarda u užem smislu prehrana, smještaj i slično za organiziranje kulturnih, sportskih i drugih programa zaduženi studentski centri, studentske udruge da u tom smislu ministarstvo im dodjeljuje sredstva u okviru raspoloživih mogućnosti. Jednako tako podsjećam vas da potrebe vezane za prijevoz studenata i subvencioniranje tih potreba ministarstvo vrši u suradnji sa gradovima, općinama, sveučilištima i drugim visokim učilištima nastojeći koliko je god moguće poboljšati studentski standard u čemu su studenti u različitim pozicijama ovisno o tome studiraju li u gradu Zagrebu gdje su troškovi prijevoza na primjer sasvim pokriveni odlukom grada Zagreba. U nekim sveučilištima je to dobrim dijelom riješeno, a u nekim uopće nije riješeno. Na pozicijama Ministarstva nisu osigurana sredstva na primjer za nagrađivanje i stipendiranje studenata što bi svakako bio poželjan mehanizam za stimuliranje uspješnih da budu još uspješniji, a oni manje uspješni dakako da budu uspješniji. Donošenjem ovoga Zakona uredit će se pružanje potpore i podizanja razine učeničkog i studentskog standarda a posebice kroz isplatu državnih stipendija, nagrada nadarenim studentima i učenicima te davanje potpore posebnim programima koji doprinose podizanju razine životnog i kulturnog standarda učenika i studenata. Uz sve navedeno zakonom se ostavlja mogućnosti i dodatnog pružanja potpore studentima i učenicima za potrebe prijevoza, smještaja, prehrane i ostalih segmenata standarda. Molimo za odluku da se zakon razmatra po hitnom postupku. Razlog tome je vrlo jednostavan. Naša je želja da ono što bismo napravili već naredne kalendarske godine počne živjeti kako bismo dakle već s 1.1.2008. godine mogli ići s natječajem. Što se samoga zakona tiče iz njegovih predloženih odredbi nadam se da je lako razvidno kako je riječ o zakonu koji jasno propisuje osnovne elemente kakav takav zakon mora imati. Osnivač zaklade je dakle Republika Hrvatska. Sjedište Zaklade je u Zagrebu, samo osnovne stvari ponavljam. Tijela Zaklade su donatorska skupština i upravni odbor odnosno upravitelj do imenovanja upravnoga odbora. Da donatorsku skupštinu čine donatori koji će na račun zaklade uplatiti najmanje 20% iznosa vrijednosti osnovne imovine zaklade. Da donatorskom skupštinom predsjeda ministar nadležan za poslove obrazovanja. Inače zakladom kad se konstituira upravljat će upravni odbor od 7 članova. Vidimo da članove imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. Podsjećam ovdje piše u članku 7.: «Po jednog člana Upravnog odbora Vlade, Vlada Vlada imenuje na prijedlog nadležnog ministra.» Tu je Agencija za odgoj i obrazovanje. Posebno važna Agencija za strukovno obrazovanje i dakako Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Članovi Odbora Zaklade biraju između sebe predsjednika Upravnog odbora i dva zamjenika. Podsjećam da je mandat članova Upravnog odbora 4 godine s pravom reizbora. Osnovnu imovinu zaklade čini iznos koji je osiguran od sada od milijun i 5 stotina tisuća kuna. Inače zaklada se financira iz prihoda od osnovne imovine, darovnica i ovim Zakonom propisanih drugih prihoda. Prihode od osnovne imovine čine kamate i drugi prinosi od financijske imovine kao i najamnine i slično. Darovnice su novčana sredstva, robe, usluge i prava koje zaklada dobiva za ostvarenje svoje svrhe. Pod drugim prihodima smatraju se stjecanje prihoda od popratnih aktivnosti kao što je organizacija dobrotvornih priredbi, izrada i prodaja tiskovina, amblema, znački i Financijska godina da i to kažemo Zaklade počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca date godine. Evo na kraju, na kraju za, kao prvi korak da bi Zaklada radila što je moguće prije imenuje se upravitelj Zaklade do imenovanja upravnog odbora. Upravitelj je dužan sazvati konstituirajuću sjednicu donatorske skupštine u roku od mjesec dana od dana uplate iznosa navedenog u ovom Prijedlogu zakona. Eto toliko za početak. Za sva eventualna pitanja stojim vam na raspolaganju. Hvala vam lijepa.

A sutra ćemo u 10 sati, dakle u 10 sati početi sa točkom 11. i 12. pa onda dalje je li, možda budemo preskočili 18. jer neće biti podobna nego za popodne, ali ide 19., 20. i tako redom. Hvala lijepa i prijatno. Hvala